Добър ден, колеги! Продължаваме с Гражданския процесуален кодекс. Господин Кирилов, имате думата. Благодаря, господин Председател. Параграф 20. Текстове на вносител – Вариант I, Вариант II. Предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за Вариант I и II и предлага следната редакция на § 20, който става § 27: „§ 27. В чл. 418, ал. 5, изречение първо след думата „лист“ се добавя „и копие от документа, въз основа на който е издадена заповедта за изпълнение“, а в изречение

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! С оглед дебатите в Комисията по правни въпроси, които не спират, а, напротив, продължават по отношение на редакционното изчистване на някои от текстовете, имаме редакционно предложение, което е по отношение в изречение второ думите: „съобщението, с което е връчена заповедта за изпълнение“ се заменят заменят със „съобщението заедно с връчените документи с отбелязване на връчването на всеки един от тях“. Дебатът в Комисията беше в посока, че това е излишно и че така се разбира еднозначно текстът, но с оглед продължаващите настоявания за редакционна яснота, правим това предложение.

Гласуваме направеното допълнение към текста, предложен ни току-що по доклад. Моля, гласувайте първо предложението.

за допълнение, както Ви беше представено от парламентарната трибуна, е прието. Подлагам на гласуване § 27 по доклада на Комисията, заедно с току-що приетото допълнение към него. Гласували

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вече имахме достатъчно разисквания във връзка с принципа и идеите, които са залегнали в § 21, още когато разисквахме § 19. Няма да отнемам повече от времето Ви. Наистина излязох и използвам възможността да се изкажа. Само да апелирам към Вас да подкрепим това наше предложение, като по този начин се възползваме от последната възможност, все пак да въведем някакво ограничение по отношение на възможности за злоупотреба от страна на банките, като дадем възможност едно възражение от страна например на кредитополучател да спира изпълнението на иска и той да има възможност да се защити, както Законът повелява. Надявам се наистина тук вече и колегите от „Обединени патриоти“ да подкрепят все пак нещо, което макар и оспорвано от тях при предишните им изказвания. Аз се надявам, че и колегите от ГЕРБ, и лично господин Кирилов ще бъдат удовлетворени от такъв вариант, въпреки че той е вносител на

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Под формата на реплика искам да установя мотивите да не подкрепим на на второ четене в Правна комисия това предложение, главно търсейки баланс, пак казвам, в светлината, която колегите са предложили, но решението по отношение на което

където допуснахме, първо, снижихме степента на убедителност на доказателствата, които са необходими за спиране. Премахнахме думата „убедителни“. Това ще го видите в следващото предложение като следващ параграф. Плюс това добавихме, без да е необходимо, обезпечението по ал. 1. Смятаме, че това създава много по-голяма възможност в съда, който обсъжда искането за спиране, много по-голяма широта той да постанови такова спиране, дори при най-малко съмнение за числови разлики, за грешки при пресмятането или за нужда, да кажем, да се изчисли наказателна лихва или друг елемент на съответното задължение.

въпреки че и аз заявих претенцията да играя ролята на балансьор като представител на „Воля“, Вие също също заявихте тази претенция като представител на ГЕРБ. Все пак смятам, че най-добрият балансьор в страната е съдът и по начина, по който ние сме внесли това предложение и сме го формулирали, даваме точно тази възможност, която в момента в сега действащото законодателство липсва. Точно това искаме и ние, когато има някакъв спор между банка и кредитополучател, те да могат да се обърнат към съда, междувременно да спре изпълнението и

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тъй като и аз неминуемо нося своята отговорност като вносител на тези предложения, съм длъжна да кажа, че наистина текстът, който предлага „Воля“, по-балансиран и по-добър от предложенията, които аз самата съм направила, защото ще предпази в по-голяма степен длъжника от допълнително натоварване с допълнителни нотариални такси тогава, когато кредиторът банка се опита да заобиколи Закона. Не че е съвършен, защото банката винаги може да цедира своя дълг и тогава заявителят няма да бъде банка, но така или иначе това е по-добър текст от тези, които аз съм внесла. аз продължавам да поддържам моето твърдение, че тук можеше да бъде намерено едно балансирано решение, което, от една страна, да не товари длъжника с такси-разноски адвокатски разходи за вещи лица, от друга страна, все пак да даде възможност претенцията на банката да бъде проверена. И в този контекст Ви предлагам да отложите приемането на този текст, като Правната комисия обсъди механизъм, който беше възприет по чл. 485. Можете да го погледнете – за оспорването на оценки на недвижими имоти, който трябва да звучи приблизително по следния начин: начин: „(3) Създава се нова ал. 3 в чл. 420 със следното съдържание. Изпълнението се спира и в случаите, когато взискателят е банка и длъжникът е оспорил съществуването и размера на претенцията. В този случай съдът назначава вещо лице, което изготвя заключение за размера на дълга и в случаите, в които се установи разлика между реалния дълг и претенцията, заповедта за изпълнение се обезсилва.“ Този текст по начина, по който Ви го предлагам, не може да бъде приет на крак. Разбира се, трябва да бъде максимално редактиран. В тази връзка аз отправям един призив към залата да отложи приемането на текста, ако наистина има воля да бъдат ограничени свръхправомощията на банките и да се приеме текст, който да не товари гражданите с дълъг съдебен процес и в същото време да ги защити тогава, когато насреща си имат злоупотреба от страна на взискател банка тогава, когато или дългът не е изискуем, или няма основание, или когато е неправилно изчислен, или когато лихвите не са тези, които се претендират, без да се товари с излишен дълъг съдебен процес длъжникът. Моето формално предложение е да отложите този текст и Правната комисия да предложи процедура, адекватна на процедурата по отношение на оспорването на оценките на вещите лица. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, госпожо Манолова. Има ли някой народен представител, който да припознае такова предложение? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Митев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, аз ще бъда максимално кратък по отношение на предложението на колегите от „Воля“. Тука с учудване чух оценката на омбудсмана, че това е било балансирано предложение. Не знам, това ако беше балансирано предложение, нашите предложения са свръх балансирани, защото, колеги, в този случай ние тотално блокираме някаква възможност на банките чрез използване на които и да е от документите, посочени в чл. 417 като основание за незабавно заповедно производство, да можеш да блокираш всяко едно такова вземане и да отидеш на исков процес без значение има ли основание, няма ли основание, дали тези документи, каквито и да са – дали ще е запис на заповед, дали ще е нотариално заверен договор за банков кредит, дали ще е някой от другите, да не ги изброявам всичките от чл. 417, които са с изброени, на практика много, много пъти, в пъти по-радикално от текстовете, които гледахме преди малко в чл. Така че по някакъв начин не мога да се съглася с това определение. А по отношение на адхок предложението не смятам, че е работа на Народно събрание в пленарната зала или на Правната комисия в момента да свиква извънредни заседания или да прави извънредно законодателство. Едно подобно предложение има място за самостоятелна и съвсем отделна

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Преди да докладвам следващия параграф от Проектозакона, моля за процедура за установяване на времето на настоящето заседание, като Ви предлагам това да бъде до 19,00 ч. Вярно е, че на мен ми се работи и до 21,00 ч., и до 22,00

Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип Има ли изказване

Уважаеми господин Председател, колеги! В текста на § 29 според мен не следва да бъде приемана новата редакция на ал. 4 и ще се аргументирам защо. Предлага се обратният изпълнителен лист да не се издава, ако искът е отхвърлен поради неизискуемост. Неизискуемост означава, че все още не е настъпил падежът и искът е бил предварително подаден. Но въпреки това в тази хипотеза е имало принудително изпълнение. Така че ако по него са събирани суми, те следва да бъдат възстановени. Така че според мен няма логика от вмъкването на този текст в ал. 4 и предлагам същата да отпадне. Ако са събирани суми, било то и при преждевременно подаден иск, какъвто е когато сумата е неизискуема, те също следва да се възстановят. Благодаря Ви, уважаеми господин Милков. Има ли реплики? Няма. Други изказвания?

По § 23 има текст на вносител, предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя предложението. Има предложение на народни представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 30: „§ 30. В чл. 426, ал. 2, изречение второ накрая се добавя „само ако това е нужно за удовлетворяване на вземането му“.“

предложение на народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип

„Местна компетентност Чл. 427. (1) Молбата за изпълнение се подава до съдебния изпълнител, в чийто район се намират: 1. недвижимите имоти, върху които е насочено изпълнението; 2. движимите вещи, когато следва да се извърши тяхното предаване от длъжника; 3. постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника – по избор на взискателя по вземане за издръжка, възнаграждение и обезщетение за работа или обезщетение за вреди от непозволено увреждане; увреждане; 4. местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се иска изпълнение на такива задължения; 5. постоянният или настоящият адрес или седалището на длъжника; 6. имуществото на длъжника, върху което е насочено изпълнението, когато той няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България. (2) След образуване на изпълнителното дело по правилата на ал. 1 взискателят може да поиска от съдебния изпълнител налагане на запор или възбрана върху вещи на длъжника, намиращи се в района на друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната съдебният изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител, който да извърши опис и продан на вещите, намиращи се в неговия район. (3) В случаите по ал. 2, когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с постоянен адрес или седалище в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща. (4) Настъпилите след подаването на молбата за изпълнение промени в обстоятелствата по ал. 1, т. 5, обуславящи местната компетентност, не са основание за препращане на делото. делото. (5) По искане на взискателя изпълнителното производство може да бъде продължено от друг съдебен изпълнител в същия район на действие. В този случай извършените действия запазват силата си. Ако поискано изпълнително действие не е извършено, внесените авансово такси се изплащат на съдебния изпълнител, на когото е препратено делото. изпратеното изпълнително дело се уведомяват длъжникът и третото задължено лице. Разноските, свързани с препращането на делото, остават в тежест на взискателя.”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 да обърна внимание на т. 6, ал. 1 на чл. 427, така както е предложен по отношение на местната компетентност, която говори за имуществото на длъжника, върху което е насочено изпълнението. Сега имуществото на длъжника е сбор от недвижими имоти, движими вещи, права и други. Не става ясно от тази разпоредба върху кое точно е насочено изпълнението. Още повече в т. 1 и т. 2 ясно е обяснено, че недвижимите имоти, върху които е насочено изпълнението, могат да бъдат достатъчни за определяне на местната компетентност. Тази компетентност е неясна, може да доведе до объркване, а е

Гласували 127 народни представители: за 94, против 4, въздържали се 29. Предложението е прието – текстът, предложен от Комисията.

Има ли изказвания за двата докладвани § 26 и § 27? Не виждам заявки за изказвания.

1. 2. Създава се ал. 2: „(2) За времето на спиране на изпълнителното производство не се правят удръжки върху трудово възнаграждение, друго възнаграждение за труд или обезщетение, или върху пенсия. Това правило не се прилага за вземания за издръжка или вземания, произтичащи от непозволено увреждане.“

§ 36: „§ 36. В чл. 433 се правят следните изменения и допълнения: 1. В заглавието след думата „прекратяване“ се добавя „и приключване“. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Изпълнителното производство се приключва с изпълнение на задължението и събиране на разноските по изпълнението.“

Параграф 31. Предложение във Вариант I, Вариант II, Вариант III и Вариант IV. Предложение на народния представител Христиан Митев, Комисията го подкрепя.

отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие; 2. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485; 3. спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение. (2) Длъжникът може да обжалва: 1. постановлението за глоба; 2. насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо; 3. отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението; 4. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485; 5. определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470,

39: „§ 39. В чл. 436 ал. 2 се изменя така: „(2) В тридневен срок, считано от получаване на жалбата, съдебният изпълнител изпраща за връчване препис на другата страна, а когато жалбата е подадена от трето лице, преписи от нея се връчват на длъжника и на страната, по молба на която е образувано изпълнителното дело.“

Предложение на народния представител Христиан Митев за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Кирилов, Александрова, Фикирлийска за създаване на нов параграф.

В чл. 441 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава ал. 2: „(2) Налице е незаконосъобразно принудително изпълнение и когато съдебният изпълнител е наложил обезпечения,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Вземам думата за изказване, главно за да може в стенограмата от настоящето обсъждане да бъдат дадени някои от параметрите на тълкуването на тази разпоредба, в случай че тя бъде приета, с оглед на сложните, дълги и тежки дебати, които се проведоха. Искам да подчертая, че тук се има предвид такава явна несъразмерност, която да е очевидно непропорционална спрямо предприетите обезпечителни мерки и размера на дълга. Тук частните съдебни изпълнители имаха огромни възражения и продължават да ги имат с оглед на обстоятелството, че тръгвайки да събират даден дълг, те, образно казано, действат на сляпо, тоест не знаят длъжникът какви активи има, какво имущество има и от какво би могъл да се удовлетвори взискателят. Това

20 или от 100 лв. да налага радикални обезпечителни мерки по отношение на недвижимо имущество например със значителна стойност. По тази причина и тъй като ще е трудно практическото разграничение на отговорността, ако се стигне до такава отговорност, ние разчитаме и на създаването на добри практики и правила от Камарата на частните съдебни изпълнители, които в тази първа фаза на изпълнението – тоест на неяснотата за имуществото на длъжника, да действат съразмерно и пропорционално. Предупреждаваме и за опасността да се спекулира от страна и на длъжника с тази отговорност, която вменяваме в тежест на частните съдебни изпълнители. Благодаря Ви. Благодаря, господин Кирилов, за уточнението, предупреждението и очакванията, които заявихме в Комисията. Реплики към изказването на господин Кирилов? Няма. Други изказвания?

Създава се чл. 442а: „Съразмерност Чл. 442а. (1) Наложените от съдебния изпълнител обезпечителни мерки и предприетите изпълнителни способи трябва да са съразмерни с размера на задължението, като отчитат всички данни и обстоятелства по делото и процесуалното поведение на длъжника. (2) Когато длъжникът възрази за липса на съразмерност по ал. 1, съдебният изпълнител незабавно изпраща на взискателя възражението за становище в тридневен срок. (3) Ако взискателят

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!

тридневни денонощни извънредни заседания чрез прегласуване. То беше поискано от страна на частните съдебни изпълнители и по тази причина тяхното предложение беше припознато от колегата Христиан Митев. След подробен анализ, включително и във вчерашния ден, ние имаме колебания по отношение на необходимостта от наличието на алинеи 2 и 3 в този текст. По тази причина аз ще направя предложение за отпадане на ал. 2 и ал. 3 от редакцията, приета от Комисията. Апелирам също така и към колегата Христиан Митев, който е номинален вносител на това предложение, ако прецени, да го оттегли по отношение на

се постига баланс в отговорността и не е необходимо да претоварваме изрично и да насочваме тази отговорност и спрямо взискателя оглед на обстоятелството, че господар на изпълнителното производство е съдия-изпълнителят, не взискателят. Съдия-изпълнителят във всеки един момент може да каже дори на амбициозния, дори на непропорционалния взискател: „Няма да предприема мерки в повече“. Ако взискателят продължава да настоява, частният изпълнител може да му откаже. Ако частният изпълнител му откаже, взискателят има възможността и опцията да оспори съдебно този отказ. По тази причина мислим, че ал. 2 и ал. 3 вероятно ще объркат, вместо да подпомогнат съдебната практика в разпределение на отговорността

Митев.) Госпожо Манолова, ще дам първо думата на господин Митев с оглед на това да разберем доколко се е съобразил с призива на председателя на Правната комисия.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, предизвикан от призива на колегата Кирилов,

Счетох, че ако не бях направил това предложение, то нямаше да бъде гледано сега в пленарната зала и нямаше да можем да чуем различните гледни точки на колегите. Съгласен съм действително, че ал. 2 и 3 товарят извънредно много текста. Още тогава имах резерви, но въпреки това сметнах, че тези разпоредби на ал. 2 и 3 са

гласувания вече текст на чл. 441, който е достатъчно тежък по отношение ангажиране на деликатната отговорност на частните съдебни изпълнители,

Не виждам. Заповядайте, госпожо Манолова. Струва ми се така – Вашето изказване ще обхване становищата и на двамата, говорили преди Вас. Заповядайте, имате думата. господин Председател! Уважаеми колеги, мисля че достатъчно толеранси бяха направени на банките. Не мога да бъда обвинена със сигурност, че частните съдебни изпълнители са ми слабост. слабост. Мисля, че съм доказала, че това не е така. Все пак трябва да има някаква справедливост. Не съм съгласна, че частният съдебен изпълнител е абсолютен господар на съдебния процес, защото взискателят посочва какви способи желае да бъдат приложени по отношение на длъжника, така че абсолютно да разтоварим от отговорност един който образно казано иска да съсипе длъжника в рамките на изпълнителното производство, не е честно и не приляга в контекста на всички предложения, които бяха направени. Според мен тези две алинеи трябва да останат. Единственото, което би могло да бъде допълнено, е в ал. 3 да се предвиди солидарна отговорност за кредитора и за частния съдебен изпълнител, тогава когато явно несъразмерно са подходили като обезпечение, като способи по отношение на имуществото на длъжника и с оглед на късния час това, което мога да предложа и на господин Кирилов, е просто да прекъснете заседанието и до утре да има прецизни текстове по чл. 442а. Аз мисля, че дори тези, които искат да услужат на банките, ако извадят разумни аргументи до утре, в крайна сметка ще се разбере, че за една почтена банка, която си събира дълговете от един длъжник, тези текстове не са проблем. Тези текстове са за некоректните кредитори.

Другото ми предложение е, ако някой го припознае, текстовете да се гласуват утре сутрин след допълнително обмисляне. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Вие вероятно предлагате прекъсване на заседанието. Няма как да го подложа на гласуване. Господин Кирилов, ще вземете ли отношение? Заповядайте, имате думата. Процедура – слушам Ви. Уважаеми господин Председател, правя процедурно предложение да отложим гласуването по този параграф, да използваме дванадесетте минути, които ни остават като работно време, а към този параграф да се върнем накрая, когато сме обсъдили и гласували всички разпоредби в корпуса на Законопроекта. Надявам се до тогова да се прецизират и взаимодействието, и анализът на ал. 2 и ал. 3 от тази разпоредба и да постигнем максимално съгласие. Очевидно към този момент имаме нужда от още още малко време, тук всеки час има значение, нека да използваме това време. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Кирилов. Подлагам на гласуване процедурното предложение на председателя на Комисията по правни въпроси за отлагане на обсъждането на § 41 и продължаваме работата по следващите текстове на Законопроекта. Гласували

Има ли изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.

Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за Вариант I: „§ 35. В чл. I: „§ 35. В чл. 446 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Когато изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата,

(6) Когато от основанието за постъпилите суми по банковата сметка на длъжника е видно, че същите представляват несеквестируем доход по смисъла на ал. 5, банката уведомява съдебния изпълнител за причината за неизпълнение на запорното съобщение.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за Вариант II: „§ 35. В чл. 446 ал. 1 се изменя така: (1) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само: 1. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение до размера на минималната работна заплата – една ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които издържа; 2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна залата и двукратния размер на минималната работна заплата – една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа; 3. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна залата и четирикратния размер на минималната работна заплата – една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа; 4. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна залата – горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя и за Вариант IV: „§ 35. В чл. 446 ал. 1 се изменя така: „(1) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само: 1. ако осъденото лице получава суми в размер от 1 минимална работна заплата до 2 минимални работни заплати месечно – една трета част от горницата, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа; 2. ако осъденото лице получава суми в размер от 2 минимални работни заплати месечно до 3 минимални работни заплати месечно – една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа; 3. ако осъденото лице получава суми в размер над

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, тъй като параграфът, който предстои да дебатираме и гласуваме, е от изключителна важност и съм убеден, че ще стане сериозна дискусия, тъй като касае несеквестируемия минимум и е правна норма, която вълнува редица български граждани, правя следното процедурно предложение – дебатите и гласуването на тази точка да бъдат за следващото заседание. Предвид оставащото време до 19,00 ч. не виждам как може да се осъществят дебатите по тази точка.

Няма обратно предложение. Гласуваме предложението на народния представител Иван Иванов за прекратяване на обсъждането, което да продължи в рамките на утрешния ден.

в рамките на утрешния ден. Гласували 126 народни представители: за 46, против 29, въздържали се 51. Предложението не е прието. Уважаеми народни представители, докато докато течеше гласуването, останаха по-малко от минута и половина. Мисля, че не е издържано да започнем обсъждане на текста. Всеки изказал се ще бъде в неблагоприятната позиция – неговото изказване да няма каквото и да било отношение. Така че с оглед изтеклото време приключваме заседанието поради изтичане на времето. Следващото заседание е утре от 9,00 часа.